prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 285 Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, lokalnu i područnu samoupravu, Ustav, Poslovnik i politički sustav, pravosuđe. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo i Odbor za lokalnu i područnu samoupravu. Molim predstavnika predlagatelja, državnu tajnicu u Ministarstvu pravosuđa Marinu Dujmović Vuković da obrazloži prijedloge zakona. Izvolite. dakle Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i prodaju poslovnog prostora izrađeni su prvenstveno s ciljem potpunog usklađenja s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi. Naime, navedenim se zakonom umjesto poglavarstva jedinice lokalne, odnosno područne regionalne samouprave kao izvršno tijelo jedinice lokalne, odnosno područne samouprave određuje općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan. Budući da oba zakona određuju upravo poglavarstva jedinica lokalne, odnosno područne samouprave kao izvršno tijelo za raspolaganje i upravljanje stvarima u vlasništvu tih jedinica, to je u odgovarajućim odredbama oba zakona trebalo izvršiti terminološko usklađenje tih odredbi s odredbama naprijed navedenog zakona. Hvala. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Odbor za zakonodavstvo je ova dva prijedloga zakona raspravljao na 52. sjednici održanoj 17. ožujka 2009. godine, a koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 10. ožujka 2009. godine. Što se tiče samog Zakona o vlasništva i drugim stvarnim pravima, Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovog zakona i ne protivi se prijedlogu da se ovaj zakon donese po hitnom postupku. A na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeći amandman. Naime, na članak 3. u članku 3. ispred riječi "osim odredbe" zarez se zamjenjuje točkom, a preostali tekst se briše.

županijskih skupština i Gradske skupštine Grada Zagreba te općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba. Da bi se otklonila pravno nedopustiva, a moguća situacija da jedan članak zakona, odnosno dio odredbe jednog članka stupi na snagu prije samog zakona, amandmanom se dakle dorađuje izričaj. Što se tiče drugog prijedloga zakona, dakle Zakona o izmjeni Zakona o zakupu i prodaju poslovnog prostora, Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovog zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj zakon donese po hitnom postupku. Međutim, na konačni tekst samog zakona odbor podnosi sljedeći amandman i to na članak 2., dakle u članku 2. iza riječi "zakon" dodaju se riječi "objaviti će se u "Narodnim novinama"", uz naravno kratko obrazloženje da se samim samim ovim amandmanom nomotehnički se uređuje izričaj te odredbe zakona. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za lokalnu i područnu samoupravu? Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav? Za pravosuđe? Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a podijeljena je rasprava između gospodina zastupnika Ive Grbića i Jerka Rošina. Gospodin zastupnik Ivo Grbić.

poštovana državna tajnice, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Na samom početku rasprave istaknuo bih da klub Hrvatske demokratske zajednice podržava Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Ovim Konačnim prijedlogom zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, rekao bih u potpunosti se usklađuje sa odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi. Naime, u Zakonu o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi umjesto poglavarstva i jedinica lokalne i područne samouprave kao izvršno tijelo jedinice lokalne i područne samouprave određuje se općini načelnik, u gradu gradonačelnik i u županiji župan. Obzirom da je Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima u odredbi članka 32. određeno poglavarstvo jedinice lokalne, odnosno poglavarstvo područne samouprave kao izvršno tijelo za raspolaganje i upravljanje stvarima u vlasništvu tih jedinica, nužno je, a što se i predlaže, isto terminološki uskladiti sa Zakonom o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi. Isto tako predlaže se dopuna odredbi članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima na način da se kod otuđenja ili drugog raspolaganja putem javnog natječaja uz nekretnine u vlasništvu jedinica lokalne samouprave unesu i nekretnine u vlasništvu jedinica područne regionalne samouprave. Obzirom da u zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima donijeli koncem 2008. godine nisu ušle navedene izmjene, a imajući u vidu njihovu važnost i potrebu regulative, prvenstveno u odnosu na izmijenjene ovlasti i nositelja izvršne vlasti jedinica lokalne i područne regionalne samouprave, klub Hrvatske demokratske zajednice podržati će ovaj Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Što se tiče predloženog Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora, ovdje se samo terminološki usklađuje ovaj zakon sa Zakonom o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi. Naime, zadnjim donijetim izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi propisano je da isti stupa na snagu na dan stupanja na snagu Odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora, članova općinskih i gradskih vijeća, županijskih skupština i Gradske skupštine Grada Zagreba te općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba. Kako u postojećoj odredbi članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora stoje riječi: "poglavarstvo županije odnosno Grada Zagreba, grada ili općine" iste je potrebito zamijeniti sa riječima: "župan, gradonačelnik Grada Zagreba, gradonačelnik ili općinski načelnik". Zbog navedenog a imajući u vidu nužnost usklađivanja citiranih propisa klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora. Hvala lijepo.

Dakle, u ime Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržavajući Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora s Konačnim prijedlogom zakona želim samo navesti kako je i ovaj prijedlog zakona praktički usklađenje sa svim onim što je provocirala izmjena Zakona o lokalnoj samoupravu redefiniciji odnosno zamjeni nazivlja terminološki se usklađuje sa drugima. Bitno je da se ono što je bilo dužnost odnosno pravo poglavarstva na razini jedinice jedinice lokalne samouprave sada raspoređuje i na nositelje izvršne vlasti i na predstavnička tijela. U tom smislu i brisani su članci, točke, zapravo stavci 5. i 6. članka 6. kao potpuno nepotrebni a u članku 6. jedino bih još posebno izdvojio na tragu ove terminološke promjene odnosno izmjene nazivlja da postupak natječaja provodi i odluku o najpovoljnijoj ponudi donosi Vlada Republike Hrvatske kao što je bilo, no umjesto poglavarstvo županije odnosno Grada Zagreba, grada ili općine sada se zamjenjuje se županom, gradonačelnikom Grada Zagreba, gradonačelnikom ili općinskim načelnikom. Hvala.

u potpunosti usklađuju njegove odredbe sa odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi kao temeljnim zakonima kojima je uređen sustav lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj a što je njegovim posljednjim izmjenama iz prosinca 2008. godine propušteno učiniti. Zakon se usklađuje terminološki ali naravno to će i u sadržajnom smislu imati posljedice, prije svega u odnosu na razgraničenje nadležnosti između predstavničkih i izvršnih tijela odnosno utvrđivanje ovlasti općinskih i gradskih vijeća te županijske skupštine u odnosu na načelnike, gradonačelnike i župane. Pa se tako ovim izmjenama u nadležnost neposredno izabranih čelnika, dakle načelnika, gradonačelnika i župana predlaže staviti institut sekvestracije privremenog upravljanja na stvari te mogućnost davanja te stvari u zakup što je do sada bilo u nadležnosti poglavarstava jedinica lokalne odnosno područne samouprave. Također se u članku 391. stavku 1. koji regulira načine otuđivanja nekretnine u vlasništvu jedinica lokalne samouprave navodi odnosno dodaje odredba da se to odnosi i na nekretnine u vlasništvu jedinica područne samouprave te se u članku 3. naravno propisuje i samo stupanje na snagu ovog zakona

usklađuju odredbe sa temeljnim Zakonom o lokalnoj samoupravu podržat ću njegovo donošenje kao i hitni postupak. Hvala. lijepa. Gospodine potpredsjedniče Sabora, kolegice i kolege, gospođo predstavnice ministarstva. Pa evo, ovo su dva u setu zakona koji se usklađuju sa izmjenama koje smo donijeli u odnosu na lokalnu i regionalnu samoupravu i poglavito u odnosu o izboru gradonačelnika, načelnika i župana. Ja bih u svojoj raspravi rekla slijedeće, da možda možemo i pohvaliti Ministarstvo pravosuđa jer evo ono je zapravo već u prosincu krenulo sa usklađivanjem kroz ovaj Zakon o u usklađivanje toga zakona sa donijetim izmjenama u lokalnoj i područnoj samoupravi i sa utvrđivanjem djelokruga i nadleštva, podjele poslova između predstavničkih tijela i gradonačelnika, načelnika i župana kao izvršnoga tijela. Stoga već tim izmjenama onda uvode termin "tijelo nadležno za raspolaganje" jer kao što znamo uveden je jedan limit za raspolaganje, stjecanje i otuđenje nekretnina i pokretnina u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave za neposredno izabranoga čelnika, dakle postoji ograničenje a raspolaganje iznad toga limita prepušteno je predstavničkim tijelima. tim izmjenama i usklađenjima u prosincu u odnosu na Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima je ispušteno regulirati i način raspolaganja odnosno obvezu da to bude putem natječaja i za jedinice područne odnosno odnosno regionalne samouprave pa je sadašnjim izmjenama to valjalo urediti. Jednako tako kao što je trebalo u članku 32. koji govori o prinudnom upravljanju ili sekvestraciji odrediti tijelo izvršno drugo a ne poglavarstvo kojega sada u Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi više niti nema. Stoga evo ja podržavam ove izmjene kao tehničke izmjene, ne suštinske jer se radi o usklađenju sa drugim zakonom pa i u odnosu na područnu ili regionalnu samoupravu jer je ona u prethodnom zakonu bila obuhvaćena ovim ovim člankom. Jednako tako u Zakonu o zakupu prostornog prostora, predlaže se jedna vrlo mala tehnička izmjena, pa se odredba o tome da će odluku po provedenom natječaju donositi do do sada poglavarstvo, zamjenjuje da će to donositi neposredno izabrani župan, gradonačelnik Grada Zagreba, gradonačelnik ili općinski načelnik. Ono što je tu treba naglasiti da ostaju ne izmijenjene odredbe i to je važno u tome da se poslovni prostori u vlasništvu Republike, županija, općina, gradova, Grada Zagreba daju u zakup putem javnog natječaja. To je izuzetno važno radi transparentnosti dodjele prostora koji su u javnom vlasništvu radi radi nemogućnosti zloporabe kod dodjele tih poslovnih prostora. Također ostaje na snazi odredba, da uvjeti i postupak natječaja određuje predstavničko tijelo u skladu s odlukom Vlade Republike Hrvatske, dakle na temelju toga i tako utvrđenog općeg akta, onda sam postupak provodi i odluku o najpovoljnijoj ponudi prema strogo utvrđenim kriterijima donosi sada gradonačelnik, načelnik, župan, odnosno gradonačelnik Grada Zagreba. o tehničkim izmjenama o nužnim usklađenjima zakona, ja podržavam donošenje izmjena i dopuna ova dva zakona. Hvala. Gospodin zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Pa evo ja želim i ovom prilikom istaknuti kako neozbiljno shvaćao lokalnu samoupravu, kako neozbiljno shvaćamo europsku povelju o lokalnoj samoupravi koju smo potpisali, jer čuli smo da je Ministarstvo pravosuđa, čak je i pohvaljeno sada ovdje javno, u 12. mjesecu krenulo u izradu izmjena predviđenih usklađivanje sa Zakonom o područnoj, lokalnoj i regionalnoj samoupravi. Dakle, krenuli su izradu u prosincu, a poslali su prijedlog na očitovanje Udruzi gradova 9. ožujka 2009. godine s naznakom da svoje primjedbe dostave do 10. ožujka 2009. godine. Dakle, dva zakona koja su izuzetno značajna i koja su u skladu sa europskom poveljom moraju provesti konzultacije sa jedinicama lokane samouprave, pošalju se na način da se očitovanje traži u roku manjem od 24 sata. Pa molim vas lijepo, pa to je ismijavanje europske povelje, to je ismijavanje Udruge gradova, uvjeren sam da će onda i zakonska rješenja koja donosi

S obzirom na izmijenjeni način funkcioniranja i izbora u predstavničkim i izvršnim tijelima lokalne samouprave nužna intervencija u ova dva zakona, Zakona o izmjenama Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i u Zakon o zakupu i prodaji poslovnog prostora kao dva zakona kojima se uređuje stvarana prava, potrebno je i nužno razgraničiti ova ovlaštenja koja su pripadala poglavarstvu između izvršnih i predstavničkih tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave. Način na koji se u prijedlogu predložilo je da umjesto poglavarstva načelnik, župan, gradonačelnik, odnosno gradonačelnik Grada Zagreba, ubuduće je ovlašten uspostaviti privremenim upravljanjem tuđom stvari stvari … kada se radi o zaštiti interesa i sigurnosti države, prirode, spomenika kulture, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi. Dakle, to prelazi u izvršnu funkciju. druge strane prijedlogom zakona se izjednačava raspolaganje nekretninama kojima postupak raspolaganja nekretninama od strane županije na isti način kao što su raspolagale i jedinice lokalne samouprave, dakle putem javnog natječaja dopunjuje se tekst na način da to jasno i u tekstu zakona piše. Zatim je definirano da umjesto poglavarstva tijela nadležna za raspolaganjem zemljištem koja su po Zakonu o lokalnoj, odnosno regionalnoj samoupravi ovlaštena po utvrđenoj cijeni bez javnog natječaja mogu raspolagati onim dijelom čestica do 20% koje su potrebne za formiranje građevinskih čestica bilo u jednom ili u drugom postupku kojima se to pojavljuje. Kada se govori o Zakonu o zakupu i prodaju poslovnog prostora, tada se poslovni prostor u vlasništvu županije, Grada Zagreba, općina i gradova, pravnim osobama u njihovom vlasništvu daju zakup putem natječaja i definira se tko od tijela će ubuduće raditi koji posao. Naime, i dalje se zadržava postupak i uvjete natječaja određuje predstavničko tijelo, dakle županijska skupština, odnosno gradsko i općinsko vijeće, dok će ovaj drugi dio postupka, postupak natječaja provoditi i odluku o najpovoljnijoj ponudi donositi umjesto dosadašnjeg poglavarstva župan, gradonačelnik Grada Zagreba, gradonačelnik, odnosno općinski načelnik. I jedan i drugi zakon stupaju na snagu danom stupanja na snagu odluke o raspisivanju

u zakonodavstvu radi raspodjele nadležnosti i naravno da ovakve izmjene u cilju poboljšanja podržavam. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Replika, gospodin zastupnik Zoran Vinković. Zahvaljujem. Uvaženi kolega nama je doista jasno ovaj način raspodjele ovlasti na gradonačelnika, načelnika, župana. Međutim, da nije bilo ovih amandmana Odbora za lokalnu samoupravu u stvarnosti sami, dakle govorimo o cjelokupnom nizu ovih paketa, sami gradonačelnici, župani i načelnici bi dosta bili fikusi. Sve ovo govori o jednom diletantskom radu ureda državne uprave na čelu sa državnim tajnikom,

gradskih poglavarstava, a zaboravio da postoji još jedan zakon, to je Zakon o primopredaji vlasti, gdje je još to isto poglavarstvo i gradonačelnik nastavljaju sa svojim funkcioniranjem, dakle u ovom međuprostoru između dana izbora do samog pozicioniranja novog gradonačelnika. Dakle, sve ovo što sam sada rekao govori o tome da su svi ovi zakoni i ovaj Sabor stavljen pred svršen čin i da je bilo daleko ranije vremena za raspravu svih ovih zakona kako bi se na što bolji način pripremili i kandidati ali isto tako i građani koji će sada izići izići na lokalne izbore. Da ne spominjem ponovno onaj zakon o samim izborima koji je trebao stupiti na snagu 18. svibnja, kada bi izbori već bili provedeni, kada bi ti rezultati izbora bili potpuno nevažeći. Zbog toga gospodine Palariću a i zbog svega ostaloga što ste radili kao državni tajnik, podsjećam da još niste odgovorili na upit kako jedan vijećnik Hrvatskog bloka, stranke koja ne postoji može sada sjediti u Gradskom vijeću, grada Đakova, to ste dobili prije dva mjeseca, na to niste odgovorili. Zbog svega toga, vrijeme je da uzmete svoj kofer i da pronađete novi posao. Zahvaljujem. Dobro, ako je bila replika, onda držimo se teme replike. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Vladimir Ivković. kolega replicira državnom tajniku, mislim da to s ove strane nije korektno. S obzirom da je replika bila upućena meni, a zakoni koji su predloženi sadrže jasne i precizne odredbe o rasporedu funkcija i mislim da tvrdnje kolege ne stoje.